Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Poštovani ministre, zamjeniče ministra. Evo počeli bismo sa današnjim radom i kao što je i najavljeno prva točka je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć zajednice iz instrumenata pretpristupne

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste također primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Pred vama se nalazi prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije. Ovim se zakonom mijenja prethodni Sporazum o financiranju za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost". Što je poanta ovoga zakona? Dakle, ovim se zakonom mijenja izvorni sporazum koji je predstavljao osnovu za korištenje bespovratnih sredstava u u sklopu Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" kojim je inicijalno bilo obuhvaćeno razdoblje 2007.-2009., nakon toga 2007.-2011. Ovim izmjenama se navedeno razdoblje produljuje na način da obuhvaća 2012. godinu i prvu polovicu 2013. godine. Sukladno pravilima instrumenta pretpristupne pomoći dakle još uvijek se radi o sredstvima iz IPA fonda, potrebno je pristupiti sklapanju predmetnoga sporazuma o financiranju za višegodišnji program. Sam sporazum o financiranju je u ime Vlade potpisan 21. veljače 2013. godine. Što se tiče iznosa koji se reguliraju ovim zakonom, da podsjetimo da je ukupna vrijednost Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" za proračunsko razdoblje 2007.-2013. 717 milijuna kuna, od čega Europska komisija iz instrumenta pretpristupne pomoći dakle IPA programa osigurava nepovratna sredstva u iznosu od 609 milijuna kuna što iznosi 85% ukupnoga iznosa. Dakle Europska unija osigurava 85% sredstava za Operativni program "Regionalna konkurentnost". Ostatak sredstava osiguravaju nacionalna tijela, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i krajnjih korisnici, prvenstveno jedinice lokalne i područne samouprave. Za provedbu ovog operativnog programa osigurana su potrebna sredstva u državnom proračunu za 2013., kao i u projekcijama za 2014. i 2015. godinu. I još jedan put da ponovimo ono osnovno, da je cilj Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" ulaganja u poslovnu, turističku i znanstveno-istraživačku infrastrukturu te izravne potpore za male i srednje Također jedan dio sredstava odlazi na pripremu budućih projekata što nam je vrlo važno jer su to upravo projekti koje ćemo kasnije nastaviti financirati iz strukturnih fondova unije te također imamo jedan dio alokacije koji se odnosi na jačanje kapaciteta institucija koje provode operativni program. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim nikoga. Hvala lijepo. Onda bismo prešli na raspravu u ime klubova i imamo jednog prijavljenog govornika, to je u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Zvonko Milas. Izvolite. **Milas,

uskoro ulazimo u Europsku uniju, mislim da je ovo bitno i ja sam si dao malo truda kako bi i sebi,a i javnosti otprilike mogao reći o čemu se ustvari ovdje radi. Dakle ovo je ustvari, da skratim ovu cijelu priču, promjena financijskog sporazuma za Operativni program "Regionalna konkurentnost". Za razliku od nekih prijašnjih aktova moram reći da je u ovome vrlo dobro kako i formalno tako i sadržajno objašnjena potreba za njegovim hitnim donošenjem, ali mislim da je potrebno reći par riječi o čemu se radi kako bi zaokružili cjelinu. Dakle radi se opet o IPA programu i nije na odmet ponoviti njegove komponente, dakle pet komponenti: jačanje kapaciteta, izgradnja institucija, prekogranična suradnja, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i na koncu ruralni razvoj. Ovdje se radi o trećoj komponenti dakle koja u sebi sadrži tri podkomponente koje su izražene operativnim programima, dakle promet, zaštita okoliša i na koncu regionalni razvoj. Sve ovo govorim kako bi dobili malo širi kontekst, čisto da vidimo koje su i kako bi usmjerili pravilno reference za daljnju raspravu. Dakle kako je kolega zamjenik ministra rekao za koje razdoblje se radi, dakle ono što je bitno za javnost vrlo lako i vrlo jednostavno uz malo truda možemo izračunati koliko novaca iz nacionalnog proračuna ide za sufinanciranje ovih projekata i to kroz četiri ministarstva, dakle gospodarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo poduzetništva i Ministarstvo znanosti i športa. Dakle tu govorimo ustvari o segmentima izmjena ovoga sporazuma. Zamjenik je naglasio da će se sredstva koristiti za ulaganja u poslovnoj, turističkoj, istraživačkoj strukturi i kao izvorna potpora malim i srednjim poduzećima, ali koristit će se dakle i za tehničku potporu za provedbu ovog programa. Koliko god to zvučalo možda ironično ja sam malo si dao truda, gledao sam dakle program je zaista složen i ova sredstva su više nego opravdana i koliko sam dobro računao ona će iznositi negdje oko oko 9% dakle ukupnih sredstava. Dakle, ovaj prvi segment je nužan, sredstva su nužna za provedbu projekata i mislim da je u tom smislu vrlo prihvatljiv. Drugi dio se odnosi na ažuriranje naziva institucija i kontakata i ne mogu ne primijetiti da uz četiri ministarstva koja sam naveo kao ugovorno tijelo je navedena i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Moram reći da mi taj dio nije baš najjasniji, pa evo molim zamjenika možda da me sluša ako mi može odgovoriti na ovo. Dakle, govorim o agenciji, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa koja je navedena dakle uz četiri ministarstva. Imamo i Agenciju za regionalni razvoj Republike Hrvatske i prvo sam mislio da se ona ne bavi EU projektima, međutim kasnije sam vidio da to nije točno pa moram reći da sam zbunjen. Agencija dakle koja se upravo i zove Agencija za regionalni razvoj eto baš se ne bavi programima koji se odnose na regionalni razvoj, dakle na regionalnu konkurentnost nego to radi jedna druga agencija. Ja moram reći da kad imamo dvije agencije pod jednim ministarstvom pa po imenu jedne upućuje da bi ona mogla biti upravo ta koja bi trebala provoditi …/Govornik se ne razumije./… program, pa vidimo da je to druga. Ne želim dakle ništa špekulirati. Htio bih samo malo da se to pojasni, jer mislim možda te kućice nisu baš posložene, upravo sada nisu strukturirane. Evo dolazimo uskoro će se, stiču se uvjeti za za ulazak odnosno u strukturne fondove. Dakle, ulazak u EU pa možda bi to trebalo, to je čisto sugestija, ne znam da li sam u pravu posložiti dakle kućice kako bi tu imali strukturirano da to ne mijenjamo svako malo. Upravo ovo što sam naveo možda će demantirati neku priču da je to već posloženo i da je to tako kako je. Meni se čini da ovo ako ništa drugo može stvorit neke loše ili pogrešne pretpostavke. Treći segment je ažuriranje liste pokazatelja i tu bih dao nekoliko napomena. Dakle, što se tiče …/Govornik se ne razumije./… Unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja mogu reći da pokazatelji uspjeha kao što su broj radnih mjesta, broj osnovanih malih, srednjih poduzeća postavljeni su vrlo ambiciozno ali će ih biti lako mjeriti i te pokazatelje ćemo moći vrlo lako izmjeriti do 2016. A isto se odnosi na mjeru jedan, dakle na posebnu infrastrukturu i na poboljšanje poslovne klime, dakle koja se nalazi u prioritetu dva. Dakle, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Mislim da pokazatelji kao što su županije kojima je pružena pomoć, stručnjaci za usluge posebne podrške kojima je pružena pomoć, ustanove za poslovnu podršku kojima je pružena pomoć, mala i srednja poduzeća koja su primila pomoć, klasteri itd. mislim da oni ne mogu bit pokazatelj cilja, dakle poboljšanja kvalitete i mehanizama podrške dostupne investitorima. Ako je samo netko primio pomoć ne znači da ta pomoć i ispunjenje onog konačnog cilja, ona ne znači da je to poboljšanje kvalitete. Tu možemo možda mjeriti povećanje dostupnosti, distribucije. Ali kvalitetu podrške možemo mjeriti jedino imputom o zadovoljstvu, odnosno mjerenjem onoga što se tom podrškom smjera postići, a ne samo navođenjem broja onih koji su i primili. To me uvijek podsjeća na ono u turizmu broj noćenja je toliki, broj noćenja je toliki, a u stvari šta iza toga stoji nismo nikad sigurni. Pa evo tu je moja napomena i možda bi bilo dobro da se o tome razmisli, ali mislim da su pokazatelji ukoliko se ispune, mislim da treba izvijestit ovaj Dom o njima jer mislim da su oni bit, uopće bit baš ovih programa. I na koncu imamo četvrti segment izmjene koji se odnosi na dodavanje liste velikih projekata. Ja sam tu uočio jedan projekat, to je tzv. inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija koji bi trebao biti gotov do 2014. i on se uglavnom svodi na izgradnju novog inkubacijskog centra na području kampusa sveučilišta na Borongaju. Dakle, nabavka opreme za središnje laboratorijske jedinice itd. Meni to zvuči odlično, ali kao i kod mnogih priča ne bih htio da to ostane samo paušalna priča pa bih molio ukoliko je to moguće da se nešto o tom centru kaže više, da se kaže nešto o projektu, o njegovoj samo izradi, o aktivnostima i svemu onom što bi taj centar trebao uraditi i na koji način bi trebao funkcionirati. inače u cjelini mislim da ovaj akt vrijedi prihvatiti, mislim da je dobar i apelirao bih da Vlada i sve druge akte šalje u ovoj formi jer mislim da je to ono što je potrebno kako bi mogli jasno i argumentirano i i raspraviti i shvatiti ono. Dakle, podupiremo ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Budući da nemamo drugih klubova niti pojedinačnih rasprava želi li predstavnik predlagača poštovani zamjenik ministra dr. Puljiz dati završnu riječ? na opservacije uvaženog zastupnika. Dakle, zaista ovdje se radi o jednoj nazovimo tehničkoj izmjeni zakona kojom se zapravo omogućava korištenje dodatnih sredstava za razdoblje od godinu i pol dana. I postoje neke manje tehničke promjene u samome tekstu, dakle operativnoga programa koji su ovim zakonom potvrđena, koji se odnose na tzv. indikativnu listu velikih projekata koja se doista sastoji od samo jednog velikog projekta a to je taj spomenuti bioinkubacijski centar znanosti i Sveučilišta u Zagrebu i na određene indikatore koje smo ažurirali obzirom da protekom vremena su tijela koja vode program svjesnija realnosti, odnosno objektivnosti pojedinih pokazatelja. Vezano za upravljanje samim operativnim programom i pitanje je zbog čega Agencija za regionalni razvoj koja nosi taj naziv ne sudjeluje u upravljačkoj strukturi ovog operativnog programa koji nosi naziv regionalna konkurentnost. Ja ću naglasit to prije svega pitanje povijesti, dakle trenutka kada je definirano tim upravljačkim, upravljanje operativnim programom. Agencija za regionalni razvoj nije ni postojala. Dakle, govorim o razdoblju koje se odnosi na godine kao što je 2006., 2007. kada se sami sustav definirao i tada smo najjače implementacijsko tijelo u RH je je onda bila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. I to je zapravo poanta priče zbog čega je SAFU, dakle Središnja agencija odabrana kao implementacijsko tijelo. Ono je još uvijek zaista naš najveći provedbeni kapacitet koji imamo u ovoj zemlji što se tiče korištenja europskih fondova i mi ga namjeravamo i dalje razvijati i jačati. Agencija za regionalni razvoj svoje mjesto pod ovim EU suncem našla je u programima prekogranične suradnje. Programi prekogranične suradnje su također dio priče o regionalnom razvoju. Dakle, tu nema spora radi se o malo drugačijim vrstama projekata, dakle radi se o manjim projektima ali sve su to razvojni projekti vrlo važni za ovu zemlju i koji su pokazali svoju vrijednost. Ja sam sam ovdje više puta obrazlagao različite zakone iz područje prekogranične kao i transnacionalne suradnje iz kojih je vidljiva vrijednost tih programa. je ovo zagrijavanje. Ja bih samo htio ponoviti da sve ovo što smo radili u pretpristupnom razdoblju i ovaj operativni program i ove izmjene su zapravo uvod u ono što nas čeka iduće godine. Operativni program koji će obuhvatiti razdoblje 2014-2020 će dovesti u drugačijoj formi. Dakle, ovo što mi sada kao Vlada predstavljamo Saboru, ova vrsta ugovornih odnosa i zakonodavnih odnosa između EU i Hrvatske koji se onda prelamaju kod ovakvih stvari neće biti iduće godine. Imat ćemo naše nacionalne operativne programe i predstavnici Vlade će dolaziti u Sabor da razgovaraju o operativnim programima, neće imati ovako recimo tako proceduralni proceduralni sistem kao što ga sada imamo. Mislim da će to svima onda biti puno lakše i razumljivije jer moram zaista evo priznati da kad ovakav jedan materijal i dođe u Sabor za one koji možda nisu imali toliko iskustva sa ovim materijalima ponekad se teško doista snaći da vide o čemu se radi. Zbog toga smo i promijenili malo sistem. Tako da se nadam da vam je ovaj materijal bio lakši i razumljiviji za pratiti nego možda materijali dosada. Hvala na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. S time smo završili raspravu o tekstu zakona i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Onda bismo prešli